A štikla? Ima štikla raznih štikla. Ima umjetničkih štikla. Glembajevih štikla. I idemo mi na sljedeću točku Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu Izvješće je dostavila Vlada sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, Odbor za informiranje, informatizaciju i medije i Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješće ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo zastupnici Hrvatskoga sabora. Jedno od osnovnih načela na kojima radi državna uprava je transparentnost i donošenje Zakona o pravu građana na pristup informacijama je jedna pozitivna činjenica koju ova Vlada poštuje i učinila je velike napore kako bi se taj zakon primijenio onako kako je to zamišljeno u njegovom duhu. Središnji državni ured za upravu bio je dužan prikupiti informacije od svih tijela javne vlasti, pripremiti izvješće kojeg je hrvatska Vlada u zakonom propisanom roku usvojila usvojila i uputila ovom cijenjenom Domu. U primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama mi smo donijeli sve podzakonske akte, sva tijela državne vlasti imenovali su odgovorne osobe za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Uredno smo objavili popis tijela javnih vlasti sukladno zakonu u siječnju ove godine kao i svaku godinu za tu tekuću godinu te u zakonskom roku podnosimo ovo izvješće. Osim toga što smo tijekom godine obavljali nadzor nad primjenom ovog zakona mi smo poduzeli i široke mjere široke mjere u pogledu edukacije državnih službenika koji su dužni provoditi ovaj zakon tako da je u Središnjem državnom uredu za upravu u organizaciji ureda, ali isto tako i HHO-a i Upravnog suda održano savjetovanje za državne službenike, a naša akademija lokalne demokracije također u suradnji sa Upravnim sudom i Agencijom za zaštitu osobnih podataka započela je proces edukacije lokalnih službenika koji su zaduženi za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Mi imamo namjeru taj proces nastaviti, educirati što veći broj ljudi kako bi se zakon što kvalitetnije primjenjivao. Zakon je bio, u prvoj godini primjena je bila 2004. godina i te godine je zaprimljeno 19 tisuća i 600 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Mi smo podnijeli prvo izvješće u proljeće 2005. godine svake godine vjerujem da je izvješće sve bolje i bolje jer prilikom izrade izvješća uvažavamo i raspravu koja se ovdje bude odvijala. U 2005. godini zaprimljeno je 4 tisuće i 499 zahtjeva, a u 2006. godini za koju se izvješće podnosi 357 zahtjeva. U izvješću je navedeno taksativno koliko je zahtjeva odgovoreno, koliko su ustupljeno drugim tijelima jer su bili podneseni tijelima koji te informacije nisu posjedovali i ostalo je neriješeno na kraju izvještajnog razdoblja samo 93 zahtjeva, dakle jedan vrlo vrlo mali broj. Mi možemo otvoriti diskusiju zbog čega je broj rapidno pao i u Vladi držimo da je do toga došlo zbog transparentnosti rada tijela državne uprave, zbog uvođenja instituta web stranice na kolima se nalaze veliki broj informacija i smatramo da građani i na taj način mogu doći naravno i uz pomoć medija, uz pomoć novinara koji pišu o svemu što ih zanima i što građane zanima, evo došli smo do toga da je broj zahtjeva kontinuirano iz godine u godinu pada i da se negdje stabilizira nešto ispod 4,5 tisuće zahtjeva. Naša je dužnost i mi ćemo to učiniti, nastaviti ćemo sa procesom edukacije. Osobito ćemo staviti naglasak na edukacije zaposlenika zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave, jer nam je to najslabija karika i inzistirat ćemo da se ovaj zakon što kvalitetnije primjenjuje a slijedom toga i da se svake godine Hrvatskom saboru podnosi što kvalitetniji izvještaj. Gospođe i gospodo zastupnici evo molim da se ovaj izvještaj prihvati. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora? Odbor za Ustav, Poslovnik, politički sustav? Ne. Odbor za informiranje, informatizaciju i medije? Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu. Moramo znati da je Zakon o pravu na pristup informacijama donijet koncem 2003. godine i regulira dakle jedno pitanje otvorenosti javnosti i transparentnosti sustava naše javne vlasti. To je jedan relativno novi zakon i jedno relativno novo područje i zato do sada imamo tek tri izvješća za 2004., 2005. i ove godine za 2006. godinu. Zakonom je propisana obveza da su tijela javne vlasti dužna omogućiti i osigurati pravo na pristup informacijama i to fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Temeljno načelo djelovanja je načelo javnosti. Sve informacije koje naša tijela javne vlasti posjeduju, kojima raspolažu ili koja nadziru moraju biti dostupne zainteresiranim ovlaštenicima. To je dakle osnovno načelo. Međutim moramo reći i da u zakonu također postoje i određeni izuzeci od tog osnovnog načela i da se to pravo da ovlaštenik dobije informaciju može uskratiti samo u skladu sa zakonom i to ako se radi o određenoj poslovnoj, vojnoj, državnoj, profesionalnoj tajni. Također može se uskratiti ako bi se objava neke informacije, ako bi dovela do otežavanja nekog postupka, istrage ili nekog drugog upravnog postupka koji se vodi pred državnim tijelima ako bi se također onemogućio na taj način upravni nadzor jer objava određenih informacija može onemogućiti da se određeni postupci koje javna tijela vode da završe na jedan način koji je zakonom predviđen. Kako se ostvaruje to pravo na informaciju? Ono se ostvaruje na dva načina. Prvo je znači da fizičke i pravne osobe podnesu zahtjev da dobiju određenu informaciju, da dobiju uvid u određeni dokument, da im se to predoči, predoči, da im se dostavi dokumentacija, da im se omogući uvid, ali ako bi došlo do uskrate informacija iz ovih razloga o kojima sam rekao tada je državno tijelo dužno dužno donesti rješenje o uskrati informacije, na to rješenje ovlaštenih prava na informaciju ima pravo žalbe čelniku javne vlasti u roku 8 dana. Ukoliko bi žalba bila odbijena ovlaštenik ima pravo na tužbu Upravnom sudu. Dakle, vrlo je jasno i zakonom i precizno propisan put. o dostupnosti informacija ostvaruje se i na način da javna tijela objavljuju informacije na jedan primjereni način, bilo u službenim glasnicima, bilo putem medija, putem tiska, putem web stranica i to kao što vidimo prilično dobro funkcionira i mi se slažemo sa ovom konstatacijom koju je državni tajnik izrekao jer vidimo da je broj zahtjeva u 2004. godini bio tisuća, gotovo 20 tisuća zahtjeva, da se u 2005. i 2006. to spustilo na nešto malo manje od 4 i pol tisuće. Dakle, naša tijela javne vlasti rade na jedan otvoren i transparentan način gdje su informacije dostupne i putem ovih općih metoda, znači ne na jedan način gdje pojedinačno traže nekakvu informaciju. Što reći o ovom izvješću? Izvješće je vrlo korektno, vrlo pregledno napravljeno. Točno imamo i po samim tijelima javne vlasti od nadležnih ministarstava, od Vlade, od Sabora, Upravnog suda, Ustavnog suda, trgovačkih sudova, odvjetništava, imamo točno napisano koliko je zahtjeva zaprimljeno, koliko zahtjeva je riješeno, koliko zahtjeva odbijeno, koliko je slučajeva Ustavni sud odbio tužbu, Upravni sud odbio tužbu, tako da čak se navodi i pojedinačni opisi određenih zahtjeva tako da doista ovo je jedan vrlo, vrlo pregledan dokument iz kojega se vidi i radi kojih pitanja i tko se javlja i tko traži određene informacije kod naših tijela javne vlasti. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovo izvješće i možemo samo konstatirati da sustav ne samo da mora biti efikasan, nego on mora biti i transparentan i otvoren jer transparentnost i otvorenost je zapravo u svojoj biti i antikoruptivna jedna mjera. Ona zapravo brani, onemogućava da dođe do određenih zlouporaba, da dođe do određenih kršenja zakona. Stoga klub Hrvatske demokratske zajednice podržava ovo izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu. Hvala. Klub zastupnika SDP-a, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege, predstavnici Vlade. Područje prava na pristup informacijama regulirano je istoimenim zakonom 2003. godine, potkraj 2003. godine i u to je vrijeme predstavljao izuzetan napredak u odnosima građanima i državnih institucija. Građanin dakle više nije bio mali objekt pred nekakvim velikim državnim aparatom, bez ikakvih prava, nego je mogao tom državnom aparatu postavljati pitanja, a taj je državni aparat, tijela s javnim ovlastima morali su mu na pitanja odgovarati, dostavljati mu tražene informacije bez obzira koliko to u pojedinom momentu za ta tijela bilo neugodno. To je bio važan početni korak. Došlo je vrijeme, međutim nakon proteka godina da se kritički ocijeni ovaj Zakon, njegovi učinci, njegovi dosezi i da zajedno svi pokušamo pronaći načine za unapređenje tog odnosa između građanina i tijela s javnim ovlastima. Zakon je od početka bio suočen sa određenim ograničenjima. Dva osnovna ograničenja u primjeni ovog Zakona su dva druga zakona. Naime, zbog zaštite državne sigurnosti te zaštite osnovnih podataka, fizičkih osoba pravo na pristup informacijama nužno je ograničeno dvama zakonima, Zakonom o zaštiti tajnosti podataka i Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Čitajući ovo izvješće vidimo da pozivom na članak 8. Zakona tijela s javnim ovlastima najčešće ne udovoljavaju zahtjevu građanima upravo zbog toga što razlog za to nalaze u ova dva zakona. Nešto je znači državna tajna ili je nešto zaštićeni osobni podatak pa građanin ne može dobiti traženu informaciju. Bit će neobično važno da kod ovog prvog zakona, Zakona o zaštiti tajnosti podataka čije izmjene su u proceduri, prošlo je prvo čitanje, ne budemo restriktivni, uvidimo opasnost da ako proširimo moguću primjenu toga zakona onda ćemo bitno suziti pravo građana na dostup informacijama. Druga velika prepreka u primjeni ovoga Zakona je ta što tijela javne vlasti koja su dužna postupati po ovom Zakonu nisu postigla dovoljan stupanj educiranosti kako bi ga valjano provodila. To u početnim godinama nije ni čudno, treba ipak vremena da se ljudi osposobe, da se shvati zakon, ali sada nakon svih tih godina bilo bi vrijeme da kritički analiziramo situaciju i da vidimo da li smo u tom pogledu kao društvo, kao zajednica učinili dovoljno. Evo, i državni tajnik je rekao da najviše poteškoća ima u tijelima jedinica lokalne samouprave. Vjerojatno i zbog needuciranosti. Veliki broj tijela javne ovlasti nije postupio u skladu sa ovim zakonom jer nisu oformili službe za pružanje informacija, nisu sačinili katalog informacija, nisu učinile dostupnim podatke koji su bili dužni objaviti. primjera ima mnogo, nećemo ih sad ovdje isticati, ali recimo ministarstva. Po slovu ovoga zakona ministarstva su dužna objavljivati i nacrte zakona. To je jedna neobično važna stvar u zakonodavnom postupku. Ona nije samo formalne prirode. Zašto objavljivat nacrt zakona? Dakle, zašto objavljivati zakon kad je on još u onoj fazi izrade i još nije došao ni na Vladu, nije postao prijedlog zakona, ne zna se ni da li će postati prijedlog zakona? A i kad postane ne zna se kako će proći u Saboru i hoće li uopće postati zakon. Pa, zašto je ipak važno ga objavljivati, učinit ga dostupnim javnosti u toj najranijoj fazi? Zbog toga da bismo omogućili neku vrstu javne rasprave. Da bismo građanima mogli omogućiti da se uključe najdobrohotnije. To je baš zbog toga što je to rana faza zakona, jer tu nema nikakvog politikanstva. Tu još politika ne igra ništa, politika tek dolazi na red kad prijedlog zakona dođe u Sabor. Tu se može uključiti stručna javnost, zainteresirana javnost, najširi oblik javnosti. A ipak evo, preletite web. stranice ministarstava, rijetki su, rijetki, na prste ih se da nabrojati primjeri kad su ministarstva poštovala ovaj neobično koristan zahtjev. Ne samo uputu, nego i zahtjev po ovom zakonu. Nadalje, nejasna je definicija tijela javne vlasti. To je daljnja prepreka u provedbi ovoga zakona. A popis tijela javnih vlasti nije nigdje objavljen. Ja sam pokušao doći do popisa tijela javnih vlasti. Toga nema. Takvog dokumenta nema. Pa onda nemamo ni znači definiranu primjenu ovoga zakona, ne znamo na kog se on to pojedinačno sve odnosi. Prisutna je ponekad i šutnja administracije, tj. ogluha tijela javne vlasti na zahtjev građana za informacijama. I onda, šta građani mogu? Ništa. Oni onda pokreću upravne sporove. Primjer je poznat kad je i primjer novinarki Radija 101 uskratio takvu jednu informaciju odnosno nije uskratio nego naprosto se oglušio na njezin zahtjev. Ona je pokrenula upravni spor i dobila upravni spor. I onda je premijer tek po rješenju Upravnoga suda dostavljao informaciju, jel'. To nije dobro kad imamo ovakav jedan koristan zakon da onda tijela s javnim ovlastima pogotovo ne znam, državna tijela, ministarstva a pogotovo premijer, ne poštuju takav jedan zakon. Pa da građani se moraju utjecati Upravnome sudu. To je sramota za cijelu državu, to je sramota za onog tko si to dopusti da se tako ponaša. Ali to nije dobro ni za demokratizaciju cijelog našeg društva. U zakonu postoji jedan paradoks. A to je da drugostupanjsko tijelo odnosno tijelo koje odlučuje o žalbama podnositelja zahtjeva zapravo je ono isto tijelo koje je uskratilo informaciju tj. čelnik toga tijela. Mi zapravo ovdje nemamo drugostupanjskog postupka. Ovdje se glumi dvostupanjski postupak. Znači neko tijelo uskrati informaciju, građanin se žali. Tko o toj žalbi odlučuje? Čelnik toga istog tijela. Ha, on je i donio odluku da uskrati informaciju. Znači, tu nemamo dvostupanjskog postupka. I to je jedna nelogičnost toga zakona koji bi paradoks zapravo trebalo bi ga ispravit. Zašto se sad sve ove poteškoće javljaju? I kako bi se one mogle na najjednostavniji način savladati na korist cijele zajednice? Znači, ne na korist ove ili one stranke, ove ili one Vlade, na korist građana, na korist cijele zajednice. Problem je izgleda u tome što ne postoji samostalno i nezavisno tijelo koje će nadzirati provedbu zakona. Državni ured za upravu to svakako nije. Zašto? Iz dva razloga. Najprije, on je i sam jedno od tijela koje je dužno pružati informacije. Ono je samo obveznik toga zakona. Drugo, Državni ured za upravu je tijelo Vlade. Čelnika imenuje Vlada. To nije neovisno tijelo. Po definiciji nije neovisno tijelo u odnosu na Vladu i ministarstva, pa dakle, nije najpodobnije za kontrolu primjene ovoga zakona. Ne postoji znači nezavisno i samostalno tijelo koje bi nadalje prosuđivalo javni interes objavljivanja podatka u slučaju kad neka nadležna tijela odbiju dati uvid u podatke zbog recimo zaštite podataka. Znači, mogu se ispričati, mi sad ne damo taj podatak jer to je nekakva tajna jel', i mi vam taj ne možemo dati. Državni ured to ne radi niti može, on nema ni ovlasti da to radi, da prosuđuje da li je nešto tajna ili nije tajna pa da informacije uskraćuje. Nama bi tu trebalo jedno nezavisno tijelo koje bi prosuđivalo da li je javni interes jači od interesa da se neki podatak zaštiti zbog toga što je tamo netko stavio nekakav gore pečat da se radi o nekakvoj tajni, možda ne zbog toga što je tamo tajna nego da bi zaštitio svoj neki privatni interes da te neke stvari ne izađu u javnost. Znači, tu bi nam trebao ombudsman. Ne postoji dakle i nezavisno i samostalno tijelo koje bi odlučivalo o žalbama protiv rješenja tijela javnih ovlasti kada ono odbije pružiti informaciju podnositelju zahtjeva, jer kao što smo rekli tu je taj apsurd. Ovakvo stanje ja bi se usudio ga nazvati lošim ovaj izvještaj potvrđuje, implicite on to potvrđuje. …/Upadica se ne razumije./… Izvješće da. Izvješće, dopustite mi da objasnim kako potvrđuje ovako loše stanje. Taj izvještaj to potvrđuje jer on nije kritička analiza provedbe zakona. On to nije niti može biti. On to naprosto ne može biti. On ne spominje sve ove nedostatke i ograničenja koje su objektivne naravi. Malo tu ima i subjektivnoga ali većim dijelom je to objektivne naravi. I on ne nudi nekakva rješenja. Ne nudi nikakva rješenja, ne analizira problem i ne nudi Parlamentu rješenje. Što je ovaj izvještaj? On je suma izvješća koja su dala sama tijela. I s te strane statistika broja zaprimljenih zahtjeva, riješenih, odbijenih. S te strane, ja se slažem on je korektan. Ne može se reći da su tu neki lažni podaci unutra. On je korektan. Ali on nije izvještaj. On zapravo ne bi trebao nositi taj naziv koji nosi Izvještaj o provedbi zakona. To je nekakva statistika o broju zaprimljenih zahtjeva i odgovora koji su upućeni. Problemi su dakle daleko širi. I o svim tim problemima bi trebalo progovoriti kada bi se htjelo napisati jedan stvaran izvještaj o provedbi o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama. Zbog toga oni ne pokazuju objektivno stanje u primjeni zakona i on zapravo stvara jednu iluziju kako se zakon provodi na najbolji mogući način i kako je eto sve idealno. A sve je, realnost je daleko od ideala, jako daleko. Ovakav izvještaj nije prošao ni matični odbor. On je pao na Odboru za informiranje, informatizaciju i medije. Možda će plenarna sjednica kad bude odlučivala o tome izvješću voditi računa i o toj činjenici. SDP je u lipnju prošle godine uputio Prijedlog zakona o povjereniku za informiranje. Taj bi, to bi tijelo, taj povjerenik za informiranje neovisno tijelo otklonilo sve ove nejasnoće o kojima sam govorio i unaprijedilo odnos između građana i državnih tijela. Nažalost, HDZ je parlamentarna većina, odbili su taj prijedlog, odbili su tu ideju o povjereniku za informiranje. Što sad možemo iz toga isčitati? Problemi postoje, oni su evidentni. Njih je nemoguće sakriti. Popisali smo ih, konstatirali smo ih, ponuđeno je rješenje, relativno jednostavno rješenje, ajmo napraviti, ustanoviti povjerenika koje će sve ove …/Govornik se ne razumije./… ali onda se to ponuđeno rješenje odbija. Zašto? Koji je razlog tome da se odbija? A očito mi moramo zaključiti da većini nije stalo da se osnaži pravo građana na pristup informacijama, nije naprosto stalo. Ne želi, većina to ne želi. Ako ne želi onda ovaj izvještaj moramo shvatiti kao onaj koji nije objektivan prikaz stanja. On je samo statistika ne i objektivan prikaz stanja i SDP u odnosu na ovo izvješće i u glasanju ostaje neutralan. Hvala. Zahvaljujem. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Peronja.

gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege Ako je suditi po volji ove Vlade ovo je zadnji puta da o ovakvom izvješću raspravljamo. Neće više biti potrebe. Naime, u proceduri je Zakon o tajnosti podataka. Po tom zakonu svaki službenik, svaki referent, svaki načelnik odsjeka, svaki načelnik općine, svaki gradonačelnik, svaki šef odjela u ministarstvu, svaki pomoćnik ministra ili kako će se zvati sada po novom sustavu imat će pravo podatke koje on producira proglasiti tajnima. Građani tu onda nemaju više šta pitati. A zašto da pitaju? Šta da pitaju? Sve je tajno. Pa će i ovakvo izvješće biti nepotrebno i mi ćemo imati jednu točku manje u slijedećoj godini, naravno ako bude tako kako ova Vlada hoće. Ako tako bude onda će podaci biti tajni, pa će drugi biti vrlo tajni, treći će biti jako tajni, četvrti će biti tajni tajni. Ovo izvješće je statistika. U tom smislu ono je naravno istinito. Nema razloga da ne bude istinito, ali u njemu nema stavova, u njemu nema prijedloga, stavova, nema ničega o tome što predlagatelj izvješća, podnositelj izvješća zapravo misli o čitavoj situaciji. Međutim, te stavove dali su građani i to se ovdje u izvješću lijepo vidi u ovom grafikonu. Prva godina primjene zakona donijela je 20 tisuća upita za uvid u podatke. Onda su građani skužili o čemu se radi, da ne dobivaju nikakve podatke koji ih zanimaju i prestali su se baviti tim poslom. U drugoj godini je to 4,5 tisuće, pa je palo na 4 tisuće i tako po prilici se i ove godine kreće. Kad bi to bila posljedica bolje informatizacije i bolje mogućnosti uvida u podatke preko web stranica, preko preko ne znam čega, preko medija onda bi taj pad bio postupni. Pa bi u prvoj godini bilo 20, u drugoj 18, trećoj 16 itd. dok ne bi došlo do nekakvih malih brojaka koje bi zapravo po logici stvari trebale stajati. trebale stajati. Međutim, to nije tako. Prve godine je 20 a druge godine je 4, 4,5. Čini se da se u Hrvatskoj može doći do svih podataka osim do onih do kojih bi se trebalo moći doći i do onih koji građane zanimaju, koji ih tište. Što je rezultat toga? Rezultat toga su svakotjedni i sad već svakodnevni skandali sa državnim dužnosnicima, službenicima, firmama, ovim, onim koji proističu iz toga što javnost prije tog skandala nije imala uvid u podatke, nije znala što se događa. Skandali su tako učestali da hvataju jedan drugoga za rep i nijedan se ne završava već počne slijedeći. Očito da nitko nema ni namjeru rješavati skandale a oni iskaču kao mjehuri iz iz mineralne vode, oni su potencijalno tu zato jer su stvari prikrivene. O ovom izvješću kad bi ga prihvatili ovakvo kakvo jeste, dakle po tim podacima i da su ti podaci sve što treba biti i sve što treba reći o o pravu građana na pristup podataka. Živimo u najboljem mogućem svijetu, imamo najbolju moguću vlast i ona je na najbolji mogući način u potpunosti otvorena građanima. Klub Hrvatske narodne stranke zaista ne misli da je tako. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stazić. **Stazić, da će uskoro sve u ovoj zemlji biti tajna. Neće. Neće biti tajna. Da li će činjenica što građani više neće moći postaviti ni jedno pitanje za njih biti izvor sreće ili ne. Za kolegu Peronju to je već sada jasno, on je zbog toga već ovaj čas sretan.

uvaženi kolega Vuljanić je u svom izlaganju rekao da su građani shvatili da im nitko ne daje informacije pa su se zapravo prestali i javljati. Tako da u 2004. godini imamo 19 i nešto tisuća zahtjeva, a sada tek nešto više od 4 tisuće. Mislim da to smanjenje nije posljedica toga što su građani obeshrabreni time što im se ne javljaju oni koji im trebaju dati informacije, nego naprosto to je posljedica ipak transparentnosti i otvorenosti rada naših tijela javne vlasti. Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Ante Markov.

Ovo izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama naravno može se tumačiti prema vlastitom nahođenju, može se imati ove i one preferencije kad je u pitanju osjećaj ili kad je u pitanju statistika i iskazivanje interesa građana od početka primjene zakona od 2004. pa do 2006. godine. Kao i svako izvješće ono je na jasno podložno je različitim ocjenama. Ono što je za nas u klubu HSS-a iznimno važno i što je na neki način po nama prioritet koji bi trebao biti iskazan u ovim interesima, a to je na koji način građani znaju da mogu konzumirati ova prava o kojima danas raspolažemo. Znači od 2003. godine kad je zakon donesen ključno je pitanje na koji način smo educirali ili stvorili takav ambijent kod građana da oni imaju osjećaj ili znaju ili mogu znati da u određenim pitanjima koje ih zanimaju i koje ne moraju biti bilo bilo kakve naravi koja nužno implicira da su njihova prava povrijeđena, nego naprosto žele znati nešto o nekim informacijama. Vidite, kad je prije svojih 7, 8 godina porezna uprava smatrala da treba afirmirati građane da ne izlaze iz bilo kojeg potrošačkog objekta bez računa onda su oni u kampanju uveli jednu silnu agresivnu kampanju željeli građanima kazati da je uzimanje računa ne samo njihovo pravo nego i obveza. Mi smo danas dostigli jednu razinu kad govorimo o tom, o toj razini potrošačkog društva da gotovo bez iznimke gdje kod u Hrvatskoj se našli, popili kavu, kupili bilo šta vi ćete za to dobiti račun. Oprostite, '93. godine to i nije bio slučaj, bez obzira na stanje koje je bilo u Hrvatskoj. Mislim reći da jedna osmišljena akcija Ministarstva financija koja se trajno provodi donijela taj rezime kvalitete. Isti je slučaj u čitavom nizu drugih područja. Osvješćivanje, informiranje građana je nešto što je primarni preduvjet da bi se nešto moglo provesti. Naime vi ne možete ovaj Zakon o pravu na pristup informacijama u potpunosti provesti ako recimo, ja ne znam kakva je statistička analitika toga ako recimo 50% građana ne zna uopće da može koristiti pravo tog zakona. Drugo što se ne složio sa sa gospodinom Palarićem kad kažu da su najveći problemi na lokalnoj samoupravi i nižim razinama. To možda jest tako u smislu preferencija građana u onom broju kako oni to iščitavaju. Ove godine 4 507. Međutim ja držim da upravo lokalna samouprava ima jedne druge institute i instrumente djelovanja na koji način građani mogu učestvovati u traženju informacijama, posebno u malim jedinicama lokalne samouprave. Jer izbori su najbolje mjerilo da li je vlast koja radi u redu ili nije u redu. I svake 4 godine će doći do kažnjavanja, odnosno nagrađivanja činjeničnog stanja. Prema tome, ti građani, ja se ne bi složio da su oni zakinuti za informacije. Oni mogu ostvariti svoje informacije preko ovlaštenih predstavnika, preko svojih vijećnika, preko svojih stranaka, preko tisuće načina na kraju i direktnim traženjem informacija. Ne znam kako bi to bilo sada u čemu bi ja bio bolje pozicioniran ako od središnjeg ureda tražim da mi objasni šta se je u Općini Kijevo događa, živi sam u Općini Kijevo i da mi objasni kakva je odluka ta i ta. Ne znam u čemu bi bila kvaliteta te informacije iz Zagreba prenesene preko središnjeg ureda. Prema tome ja ne mislim da je glavnina problema na lokalnoj i na nižoj tzv. razini saobraćanja. Mislim da nije, da se ona ima svoje ishodište koje se daleko lakše i daleko i daleko efikasnije rješava. Izbori su najbolji putokaz, mjerilo i on, ne trebamo mi mjerili osjećaje građana, oni znaju vrlo dobro kako će oni to izravnati i pokazati na lokalnim izborima. Kad je u pitanju središnja javna vlast onda su ponešto drukčiji parametri, mjerila. Zašto? Zato što nemate izbore koji bi implementirali takve odnose, nego imate jedne druge, državne izbore. U tim državnim izborima vi ne ocjenjujete službenika javne uprave u bilo kojem sjedištu, nego imate vlastite preferencije. I tu se sada treba pokazati upravo zadaća prava na pristup informacija u onom obliku u kojem on vas zadovoljava. inače u Hrvatskoj poznatoj da želimo prednjačiti u svemu u čemu ustvari i nije možda takav interes naših građana pa pokušavamo od male stvari stvoriti veliku stvar, a od velike stvari nismo spremni raspravljati. Dalje, koji bi bili prioriteti kad je u pitanju dalji razvoj prava građana na pristup informacija? Na koji način na neki način osmisliti? Ja ne znam kako bi komentirao 2004. sa približno 20 tisuća zahtjeva i 2006. sa 4 i 300. To se može tumačiti ovako ili onako. Po meni je to potpuno irelevantno jer se može tumačiti i ovako ili onako. Ali u svakom slučaju nužno je pokušati stvoriti koji su to prioriteti da bi se stanje u onom dijelu koje držimo posebno osjetljivim popravilo. Po meni je o ovom izvješću nužno razgovarati sa dozom opreznosti dokle se ne donese Zakon o zaštiti tajnosti podataka je li koji će definitivno usmjeriti one strukture u kojima su naprosto podaci zaštićeni i vidjeti da li je ona teza o tome da opet se vraćam na jedinice lokalne samouprave da li one trebaju imati sustav možebitne zaštite određenih podataka? Da li one trebaju biti u tom redu zaštićenosti da tako kažem kao i državna tijela vlasti odnosno one strukture koje imaju uistinu jedan aspekt koji se može nazvati nacionalno osjetljivi okvir u kome mora postojati određene stvari koje su pod pod zaštitom države. Koji su pod zaštitom da ne bi prouzročile štetu koja će u konačnici biti izložena javnosti ali i kojima će biti pogođeni građani. Prema tome u ciljevima koje želimo postaviti kod dalje provedbe ovog zakona nužno je vidjeti kako će se upravo reflektirati Zakon o zaštiti tajnosti podataka a sam Zakon o pravu na pristup informacijama da li treba dograditi sa određenim mjerama koje bi jače potakle građane da im se točno ukaže na koja prava oni imaju mogućnosti ili točnije koja prava mogu iskoristiti i u slučaju da su zakinuti bolje rečeno. Ali pri tom uistinu ne mislim da je to prioritetno na razini lokalne samouprave i područne i regionalne jer tu su po meni drugi okviri ali glavnina onih prava koji građani mogu ne imati i mogu biti zakinuti se nalazi u tijelima državne uprave. U središnjoj vlasti. Lokalna samouprava kaže ima svoje prirodne institucije ili alate kojima se ona, kojima ona sve one koji se ne ponašaju onako kako bi građani htjeli sankcionira. Daleko lakše i daleko rekao bih principijelnije nego što to može realno središnja državna vlast. Tako da bi ove izmjene i u smislu ciljeva koje mislimo postići a cilj uistinu ovdje nije po nama nikakvo politikanstvo nego realno da građani koji su zakinuti, koji smatraju da ne mogu dobiti određene informacije a koje su njima od interesa bilo u smislu privatnih informacija, bilo u smislu interesa za vlastite potrebe. Bilo u smislu ostvarenja prava koje po zakonu imaju a ne mogu do njih doći, na koji način da dođu. Njih bi trebalo pojednostavniti i trebalo bi normalno razmisliti razmisliti o institucionalizacijskom obliku na koji bi građani mogli lakše pokucati, zazvoniti na ta vrata i doći do informacije koja im treba i razdvojiti te dvije razine odnosa odnosa znači lokalnu samoupravu po nama u Klubu HSS-a trebalo bi staviti na jednu stranu. I alate koji će se primjenjivati kod te razine traženja informacija staviti u jedan red veličina a središnju državnu vlast koja je ipak zasebna, koja ipak generira nešto posebno nju izložiti restriktivnijem nazoru, restriktivnijem načinu na koji se može postavljati onaj koji će davati informacije kada građani to budu tražili. Zbog toga mislim da ćemo biti daleko pametniji i da ćemo daleko više znati u kom smjeru ide uopće Zakon o pravu na pristup informacijama kada dobijemo Konačni prijedlog zakona o zaštiti tajnosti podataka da vidimo da li je baš sve zaštićeno. Pa da ustvari ovaj Prijedlog zakona više i neće biti toliko u pravu a i punoj funkciji ili ćemo stvoriti uistinu okvir onaj o kome sam govorio da bi mi u Klubu HSS-a željeli da se te dvije stvari podjele da imamo onu razinu informacije na koju građani mogu utjecati i gdje oni imaju svoje mogućnosti da dadu ocjenu o njoj i na ovu središnja državna vlast gdje građanima treba stvoriti vrlo jasne mogućnosti da ne samo traže informacija nego da im se dadu upravo pravodobno informacije i da oni znaju da ih mogu dobiti i gdje ih mogu dobiti.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 Zakon o pravu na pristup informacijama propisuje da je Vlada Republike Hrvatske dužna najkasnije do 30. ožujka podnijeti izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama Hrvatskom saboru a za prethodnu godinu. Akt Vlade nosi datum 9. ožujka. Dakle ne samo da se Vlada držala roka nego i više od toga. Rokovi su zakonom određeni. Mora se priznati i to da su dosta zgusnuti. 31. siječnja tijela javne ovlasti moraju dostaviti izvješće Središnjem državnom uredu za upravu a ovaj podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske do 28. veljače. Izvještajna godina dakle 2006. je treća godina primjene ovog Zakona. Zakon je naime donesen 2003. godine pred kraj. I što odmah upada u oči? To je broj primljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. U 2004. godini 19 u 2006. 4 tisuće 357. Očito je mala razlika 2005. u odnosu na 2006. ali u odnosu na 2004. i 19 tisuća 600 zahtjeva. Razlika je očito ogromna. Međutim mislim i siguran sam da zato postoji potpuno prihvatljivo objašnjenje. Prva godina primjene zakona sigurno je bila hajdemo tako reći i probna. Očekivanja nekih ovlaštenika su sezala predaleko. Dobrano su iskakala iz okvira ovoga zakona i to je onda rezultiralo ovako velikom broju zahtjeva uglavnom neopravdanom i, neopravdanih I da je tome tako pokazuje i dokazuje upravo podatak za 2006. u odnosu na 2005. Gotovo da je ujednačen broj. To je razlika od To isto dokazuje da cijeli sustav funkcionira. Naravno da nije sve i svugdje idealno, ali ne može se poreći da se ipak sve dogodilo i ustalilo u relativno kratkom vremenu od početka primjene ovoga zakona. Bio sam u početku primjene ovoga zakona o lokalnoj samoupravi i poznato mi je kako je to izgledalo, kakvih je sve zahtjeva bilo, do kojih apsurdnih granica je to sezalo. Mislim da možemo biti zadovoljni i pozdraviti ovo izvješće kao dokaz demokratizacije društva, kao dokaz stalne demokratizacije društva na žalost onih koji te činjenice uporno osporavaju. Hvala.

izišao jer bi bilo korisno staviti najbolje naglaske upravo na ovo izvješće koji je potvrdio da donošenje Zakona o pravu na pristup informacijama je bila zapravo jedna velika novina, velika novina za one koji se bave u praksi pravom bilo da su odvjetnici, bilo da su pravnici u u tvrtkama raznim, bilo da su i osobe koje zanima uopće kakav i na koji način se primjenjuju ovi zakoni i propisi. Jer, sloboda informiranja kao što je to u ovom izvješću uvodno napomenuto jest temeljno ljudsko pravo koje je zaštićeno Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, te Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i odredbama Ustava Republike Hrvatske. A sve to je važno naglasiti imajući na pameti današnje tehnološke mogućnosti za sve ove informacije. Zakon o pravu na pristup o informacijama, na objavljivanje informacija obvezuje sva tijela javne vlasti kako državna tako i lokalna, odnosno sve pravne osobe koji su u Republici Hrvatskoj povjerene javne ovlasti kao i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti. Veliko je značenje upravo prava na pristup informacijama. Stoga je za svaku pohvalu što u Središnjem državnom uredu za upravu u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika službenika u prvom tromjesečju 2006. održan seminar za službenike za informiranje i to naglašavam u suradnji sa Hrvatskim helsinškim odborom za ljudska prava. Dakle, jedno permanentno educiranje za službenike, za informiranje koji taj posao obavljaju u tijelima jedinica lokalne samouprave i regionalne bih naglasio, jer je sve veća praksa da u županijama koje žele biti doista pravi rasadnik dobrih projekata, poduzetničkih pristupa, ali i demokratskih načela osnivaju službe za informiranje i posebno osobe koje se bave glasnogovorništvom. Što bi trebalo posebno još uvijek naglašavati i ponavljati da ipak i baš iz ovog izvješća ako je to na jedan jasan način potkrijepljen sa svim brojevima i navodom da sva tijela javne vlasti koja su bila dužna osigurati organizacijske, materijalne, tehničke i druge uvjete za provođenje odredbi zakona mnogi to i nisu napravili. Često zaboravljamo da su radni uvjet i preduvjet da upravo službe, a posebno državna uprava funkcionira. Ovdje je za svaku pohvalu upravo poštivanje rokova. Jutros smo imali priliku to istaknuti u Zakonu o studentskom zboru, pa i ovdje ponavljamo upravo ono što je kolega Štengl rekao da je zakonom propisana obveza dostavljana izvješća svih tijela javne ovlasti o provedbi zakona za prethodnu godinu do 31. siječnja s tim da ured kompletno izvješće podnosi Vladi do 28. veljače za prethodnu godinu, a Vlada ga je dužna najkasnije do 31. ožujka podnijeti izvješće o provedbi zakona Hrvatskom saboru, a danas je 29. ožujka iz kojeg je razvidno da ukoliko se želi da se rokovi postavljeni zakonom trebaju poštivati unatoč svim i svakakvim zaprekama i da tu nema isprike. Statistički podaci kažu koji su predmeti pozitivno riješeni, koliko ih je negativno, koliko ih je neriješeno, što je odbijeno, a što je odstupljeno nadležnim tijelima. Počevši od Hrvatskog sabora, Ureda Predsjednika Republike, Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Upravnog suda gdje se kaže da su na sva pitanja u cijelosti dali valjani odgovor što nas jača u želji da upravo značenje prava za nadzor rada tijela javne vlasti mora jačati i dalje i da tu nema nikakvih nema nikakvih razloga za bilo kakav drugačiji otklon, bez obzira na moguće zakona zna se što je i po ZPP-u službena tajna, zna se po Zakonu o vojnoj obvezi što je vojna tajna. To su samo izuzeci od ovog pravila stoga treba pohvaliti još jedanput ovakvo izvješće gotovo matematičkom preciznošću, jer ovakav pristup pridonosi većoj profesionalizaciji rada i postupaka državnih zaposlenika što povećava povjerenje građana i boljem radu i vrednovanju rada javne uprave, a svakako da je brana bilo kakvoj korupciji, korupciji, mitu jer će svatko zainteresiran dobiti valjan i pravi odgovor gotovo i u preslici dokumenta onog kojeg traži. Zato ovo izvješće treba podržati u cijelosti. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović. **Markovinović, Gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo, ja ću se malo pridružiti ovom hvalenju, ali dogovorio sam se sa gospodinom državnim tajnikom da ne treba pretjerivati. Evo ovako, pravo na pristup informacijama ima veliki značaj jer demistifiranje rada tijela javne vlasti smanjuje mogućnost politiziranja, zloupotreba, nagađanja i svodi percepciju korupcije u realne okvire. Da bi informacija bila pravovremena i učinkovita Središnji ured za upravu organizira seminare čitali smo za službenike za informiranje. Sudjeluje na okruglim stolovima, savjetovanjima i stručno-znanstvenim skupovima na temu informiranja i zaštite tajnosti podataka. U izvješću o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu već se vide značajni rezultati djelovanja ureda jer je broj primljenih zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama pao na nešto više od 20% u odnosu na 2004. godinu. Neriješenih zahtjeva bilo je svega 2% a oko 4% ustupljeno je drugim nadležnim tijelima a svega negdje oko 1% odbijeno. Normalno je da najviše pozornosti privlači upravo ovo odbijeni zahtjevi pa iz primjera u izvješću vidi se da se tu radi o traženju informacija koje su zaštićene tajnošću podataka pa i podataka koji zadiru u osobnost i privatnost. Evo interesantan je primjer gdje Agencija za lokalno gospodarski razvoj, poduzetnički centar Sisak zahtjeva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dostavu popisa nezaposlenih osoba recimo do 35 godina starosti s njihovim adresama stanovanja i ostalim podacima. E sada normalno zahtjev ne bi bio odbijen da se tražio broj nezaposlenih osoba s kvalifikacijama, govorim to iz vlastitog iskustva jer i mi smo često neke podatke od zavoda tražili i ta suradnja sa zavodom bila je stvarno jako dobra. Činjenica je da postoji veliki nesrazmjer između broja nezaposlenih i zapošljivošću. Osim nezaposlivih osoba, a to su one starijih godišta, na žalost učestala je zloupotreba korištenja povlastica koje daje zavod i normalno rada na crno, pa vjerojatno od tuda i zahtjev za kompletnim podacima. Dakle ne čudim se zahtjevu jer često je meni pao takav zahtjev na pamet ali opet ne čudim se što je odbijeno ili jednostavno ne može se ići javno u privatnost. Na žalost mnogi poslodavci ne mogu zaposliti radnike sa zavoda jer oni to i ne žele. Iz dostupnih primjera odbačenih zahtjeva, vidljiva je opravdanost odluka o odbacivanju. Manje uvjerljiv odgovor o neraspolaganju podacima. Vidim da u nekoliko, bilo je tamo, nemamo podatke, jer se traženi podaci su mogli pronaći iz drugih izvora. Lakše je npr. lokalnoj samoupravi doći do nekih podataka nego tražiteljima podataka. Da Vlada radi transparentno dokaz je od svega 12 zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama, a vidim da i Hrvatski sabor sve zahtjeve, dakle nakon jasno to su mahom fonogrami rasprava koliko sam vidio, prijedloga akta i sl. dakle sve zahtjeve riješio. Poznato je da kada mediji nemaju informacije posežu za poluinformacijama što često izaziva dosta štete. I moram reći da je Izvješće o provedbi ovog Zakona o pravu na pristup informacijama za 2006. godinu kvalitetno napravljeno i da ga normalno treba prihvatiti. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvažena zastupnica Mirjana Didović. **Didović, Mirjana (SDP)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Ovo izvješće kao i slična druga trebaju pokazati je li se i u kolikoj mjeri provode doneseni zakoni. To je pogotovo važno kada se radi o zakonima koji su u zadnjih nekoliko, pet-šest godina po prvi puta doneseni doneseni u Hrvatskoj, a jedan od takvih zakona je i ovaj zakon o pravu na pristup informacijama koji je donese u listopadu 2003. godine u Hrvatskom saboru. Ono što je za mene vrlo znakovito i kolege su spominjale samo sa jednog drugog suprotnog aspekta, to su upravo ovi pokazatelji godišnja usporedba primljenih zahtjeva po godinama upućenih tijelima javne vlasti od strane građana. Jednako tako indikativna je i sama ocjena u ovome izvješću, ocjena o nadzoru i provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama od strane Središnjeg državnog ureda za upravu. Dakle u ovom izvješću na stranici 5 kroz ovaj grafikon jasno se vidi da je drastično smanjen broj zahtjeva građana upućenih tijelima javne vlasti u 2004. godini koja je upravo bila prva godina primjene Zakona o pravu na pristup u odnosu na sljedeće dvije godine. Dakle broj od blizu 20 tisuća zahtjeva građana za ostvarivanje prava na pristup informacijama koji je upućen tijelima javne vlasti u 2004. godini naglo je pao u 2005. i 2006. godini. U 2006. godini taj broj iznosi 4 tisuće i 350 zahtjeva. Mišljenje ureda koje se navodi u ovome izvješću je da su razlozi tako smanjenog broja primljenih zahtjeva u činjenici da su citiram: Ovlaštenici prava na pristup informacijama upoznati s informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti kao i u činjenici da tijela javne vlasti redovito objavljuju informacije na svojim web stranicama, info-telefonima, u medijima, u službenim glasilima. Bilo bi dakako jako dobro da je postignut tako visok stupanj otvorenosti tijela javne vlasti i da postoji toliki stupanj dostupnosti informacijama pa da građani u toj situaciji onda uopće nemaju potrebu za dodatnim traženjem prava i pristup informacijama. Unatoč navedenom ovakvom obrazloženju od strane ureda ostaje ključno pitanje. Jesu li građani u cjelini gledano zadovoljni ostvarivanjem prava na pristup informacijama. I dobro bi bilo da čujemo ovdje od predstavnika ureda odgovor na to pitanje, jer predstavnici ureda osim toga što imaju u vidu sam broj zahtjeva vjerojatno imaju i uvid u sadržaj i kvalitetu odgovora na te zahtjeve građana, a nadasve uvid u broj neodgovorenih pitanja i u slučajeve tzv. šutnje administracije. O tome bih sada nešto htjela reći. Naime Zakon o pravu na pristup informacijama upravo propisuje otvorenost i javnost djelovanja tijela javne vlasti i pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama. dok postoji ocjena o tzv. šutnji administracije, a što nalazimo i u ovome izvješću, nikako se ne može govoriti o posebno učinkovitoj provedbi ovoga Zakona o pravu na pristup informacijama. Prema podacima i analizi ureda iz ovog izvješća za 2006. godinu vidljivo je dakle da se u 80% slučajeva tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne pridržavaju zakonskih rokova za rješavanje predstavki građana i da dolazi do tzv. šutnje administracije. To je dakle ono što je upravo suprotno svrsi donošenja jednog ovakvog zakona. To je suprotno i svim onim inicijativama koje su trajale tijekom donošenja zakona 2003. godine kada su održane brojne javne rasprave, bilo je uključeno preko 17 nevladinih udruga koje su čak objavile jednu svoju zajedničku javnu izjavu izjavu pod nazivom "javnost ima pravo znati". To je bila jedna dugotrajna kampanja kojom se upozoravalo na važnost donošenja jednog ovakvog zakona u Hrvatskoj. Dakle zakonom se htjelo postići da tijela javne vlasti omoguće široki pristup službenim dokumentima i svakoj informaciji koja je korisna za razvoj društva. Time se društvo uređuje, potiče se učinkovitost administracije, te što je posebno važno umanjuje se korupcija, jer javnost sudjeluje u stvarima od javnog interesa. Stoga važno je ubuduće da tijelo sad tu radi ovaj ured trenutno nadzire ovu provedbu Zakona. Jako je važno da tijelo ili neki drugi uredi ili ovaj postojeći ured ubuduće u svojim izvješćima objavljuje što cjelovitije podatke o strukturi i broju primljenih zahtjeva koji su upućeni tijelima javne vlasti od strane građana kao i ocjenu o kvaliteti i sadržaju odgovora na te zahtjeve. To je ono ključno što nedostaje u ovom izvješću, a tek tada se zapravo smatram može sagledati stupanj otvorenosti tijela javne vlasti, a onda naravno i provedba samog duha Zakona o pravu na pristup informacijama. Hvala. Zahvaljujem. Riječ ima uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Ostvarivanje prava na pristup informacijama je zapravo veoma bitna pretpostavka za nekoliko važnih segmenata društvenog, demokratskog življenja, pa ako hoćete i osobnog položaja građana. Prvo ona je veoma radi toga da se dođe do informacije i na osnovu nje spoznaje radi ostvarivanja vlastitih prava i sloboda utvrđenih Ustavom i zakonom ili radi zaštite moguće povrijeđenih prava i sloboda od strane nositelja javnih informacija i javne vlasti. Drugo, ona omogućuje građaninu ili svakome onome tko traži informaciju praćenje i informiranje o radu, pa i neposrednoj kontroli rada javne vlasti, državnih institucija, tijela lokalne i regionalne samouprave, državne uprave, upravnih organizacija i naravno organizacija sa javnim ovlastima. Treće, pristup informacijama ili mogućnost da se dođe na osnovu pristupa informacija do informacije omogućuje zapravo informiranje građana i svih sudionika društvenih odnosa u borbi protiv moguće zloupotrebe prava, mita i korupcije. Dakako da ta, zbog toga je pravo da pristup informacijama se može ostvariti, mora biti prisutno u svakodnevnom radu i to ne samo u obavljanju funkcija i poslova državnih dužnosti, nego i tijelima javnih vlasti i organizacija koje imaju javne ovlasti. Dakako pravo na pristup informacijama mora osigurati takve informacije koje upravo propisuje sam zakon, a on kaže da te informacije moraju biti kao što je opće poznato utemeljene na načelima koje koje su vezane za točnost, potpunost, jednakost, javnost, prava raspolaganja informacijama i onda naravno takva načela kao što piše i u ovomu izvješću moraju osigurati informacije koje posjeduju, nadziru i njima raspolažu tijela javne vlasti da bi bile one dostupne zainteresiranim ovlaštenicima tog prava. E sad, kad se sa tog aspekta posmatra onda valja uočiti činjenicu da je smanjenje broja zahtjeva da se traži pojedina informacija od pojedinih tijela državne vlasti zapravo na neki način pozitivan podatak iz ovog izvješća. Zašto? Zato što upućuje da se zakon u onom drugom segmentu počeo daleko više ostvarivati gdje praktički obaveznici davanja informacija zapravo sukladno zakonu počnu sami redovito objavljivati informacije koje su bitne za ostvarivanje ovih prava i zaštitu prava od strane samih građana i pravnih osoba i to bilo da i daju te informacije službenim glasilima, medijima, ne znam putem info telefona ili ako hoćete na svojim web stranicama. Ono što ja hoću ovdje naznačiti jeste činjenica da je za mene preveliki broj zahtjeva koji su ostali neriješeni, čak 93, da je čak 49 zahtjeva odbijeno, jer znate ako se radi o jednom od zahtjeva koji je odbijen, a kojim su povrijeđeni Ustavom zajamčena prava i slobode čovjeka i građanina onda je to ozbiljno pitanje kamo 49, a uz to 73 zahtjeva su ustupljena nadležnim tijelima. Naime, valja podsjetiti još jedanput da Zakon o pristupu pravu informacija zapravo razrađuje zajamčeno pravo informiranja i u tom pogledu je veoma, veoma važno uočiti neka od ovih pitanja koja su bitna. Drugo što je važno uočiti jeste pitanje da po postupanju o zaštiti prava na pristup informacije se tek stvara odgovarajuća postupovna ako hoćete i sudska praksa i da u tom pogledu ćemo imati još štošta reći. Treće što se javlja jeste mogući dualizam između pojedinih zakona koji otvaraju mogućnost, istina po Ustavu to samo je zakonom moguće ograničiti pravo pristupa informacijama, ali ako se nastavi ovakav trend koji se nudi u Zakonu o tajnosti podataka, između ostalog a koji raspravili negdje skoro u Saboru onda je moguće zapravo otvoriti novu …/Govornik se ne ograničavanje prava pristupa informacijama koji zapravo može dovesti do toga da sam zakon o pravu pristupa informacijama postane …/Govornik se ne razumije./… ili golo pravo, a da u biti ovim lex specialis zapravo omogućimo da se pod firmom ili pod zaštitom tajnih podataka dogodi praktički izuzeće od primjene ovog Zakona. I zadnju stvar što sam htio reći, činjenica da sam očekivao da će ovo izvješće biti također utemeljeno na načelima i na obavezama koja proizlaze iz Zakona o pravu na informacije. To će reći da ono bude točno, razumljivo, razumijete, da ono mora biti kao što to između ostaloga kaže dostupno itd., pa mi onda nije jasno zašto je moguće recimo na strani 7 da se piše kod Ustavni sud Republike Hrvatske u stavku 2. fizičke osobe podnijele su 27 zahtjeva, jedan zahtjev je podnijela pravna osoba, a 9 zahtjeva za pristup informacijama podnijele su različite udruge. A šta su udruge nego pravne osobe? Pa valjda oni koji sastavljaju ova izvješća moraju to znati. Drugo, činjenica je da bi trebalo raspravljati o većoj participaciji radnika u odlučivanju i upravljanju poduzećima i javnim poslovima u Republici Hrvatskoj tamo gdje se pojavljuju, osobito kao mali direktori i zaposlenici, ali je isto tako činjenica da bez obzira da li ćemo žaliti ili ćemo to pohvaljivati, sasvim svejedno, ali je činjenica da više radničkih savjeta u Hrvatskoj No, ako pogledate ovo izvješće na strani 37 pod točkom 6. potpisa jednoga slučaja se kaže između ostaloga citiram: "Dužan savjetovati se sa radničkim savjetom i nadležnom službom za zapošljavanje.", itd., itd. Prema tome, očigledno je da je i ovo izvješće pisano ako ja smijem to tako reći pomalo znate ono, da se odradi posao, da se informira jer su nastupili rokovi, prvo krajem veljače da se dostavi izvješće nadležnom uredu državne uprave, a onda do kraja ožujka treba do 31. ožujka dostaviti Vlada to izvješće Saboru. A ono što je mene iznenadilo znate, svi očekuju da saborski zastupnici moraju pročitati bilo koji materijal o kojem raspravljaju. I to je donekle logično. Ali saborski zastupnici mogu se poslužit volonterima, građanima, biračima itd., koji će ih informirati o tom materijalu …/Govornik se ne razumije./… No, ono što se one očekuje, ne očekuje se da predlagatelj zakona pošalje ili nekog materijala pošalju u saborsku proceduru materijal koji nije pročitan. Jer ja sam siguran da je bilo tko ovo pročitao, prvo bilo bi mu jasno da su udruge također pravne osobe. I drugo, bilo bi mu sigurno jasno da radničkog savjeta više u Hrvatskoj nema i ne bi se ovakva greške pardon, ovakve dezinformacije ponudile Hrvatskom saboru, jer se radi o izvješću o pristupu pravu informacija. Ja sam naveo ovih par primjera, mogao bi još nekoliko ali nema potrebe. Samo hoću reći da i Izvješće o pravu na informacije nije napravljeno onako kako to zahtjeva Zakon o pristupu pravu informacijama. Hvala lijepo.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Evo, dobili smo nekakav da budem iskren, ovo ne znam ni šta bi trebalo biti. uglavnom, ovakve stvari se dobivaju na taj način da gospodin Palarić pošalje okružnicu svima onima koji bi trebali podnijeti nekakvo izvješće. I onda tko pošalje šta pošalje i onda se to zbroji u nekakve kućice i napravi se nešto što bi mi trebali imat kao Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama. Prekrasno. U ovom izvješću nema ni riječi tko je kršio Zakon o pravu na pristup informacija, kako je kršio, zašto je kršio, da li je uopće kršio, da li su svi poštivali Zakon o pravu na pristup informacijama? Ni riječi. Nego jednostavno dobili smo toliko zahtjeva. Riješili smo ih ovako, onako ili nikako. I svodi se na čistu, običnu statistiku. Ali to je još dobro. Ove godine smo dobili bar nešto. Na godinu nećemo dobit ništa. Jer vrlo vjerojatno ovakvog zbroja, ovakve statistike neće bit, jer u međuvremenu smo donijeli i zakon, ustvari imali u prvom čitanju Zakon o cenzuri. To je Zakon o tajnosti podataka kojeg ja od milja zovem Zakon o cenzuri. Tamo smo razno raznim likovima svima koji imaju i raspolažu bilo kakvim podacima u ovoj državi dozvolili da oni te podatke proglase tajnima i da do tih podataka nitko ne može doći. To znači da smo Zakonom o tajnosti podataka jednostavno usaglasili Zakon o pravu na pristup informacijama i ovakvo izvješće će vjerojatno sadržavat ne 19 tisuća kao prve godine, ne 4 tisuće kao druge godine ili treće, nego iduće godine će biti nula, jer ni jedna informacija neće bit više javna. Jer će svaki lokalni baja odredit da su neki podaci strogo pov., pov., ili pov. da ne kažem šta. I gospodo, mislim da je ovo zadnji put da raspravljamo o bilo kakvom izvješću. A o ovom, kakvo je ovo i gdje je navedena i ocjena stanja i koje su aktivnosti ureda i gdje je nadzor nad provođenjem zakona, gdje je navedeno lijepo šta bi trebalo raditi ni riječi o tome šta je napravljeno? I lijepo se konstatira da je pravo na informiranje brana protiv korupcije i zlouporabe. Ako mi na ovaj način štititmo informacije, to znači da štitimo i korupciju. Ako smo donijeli ovakav Zakon o tajnosti podataka samim tim smo sve proglasili tajnom, samim tim smo donijeli isto tako zakon o zaštiti onih koji kradu, o zaštiti onih koji se bave koruptivnim radnjama i o zaštiti svih onih koji rade protuzakonito. I onda ovo naše izvješće evo, danas gledajmo ga, pročitajmo ga, jer vrlo vjerojatno ako usvojimo ovakav Zakon o tajnosti podataka, ovo je sigurno zadnje izvješće.

njegovu tvrdnju da je Zakon o tajnosti podataka Zakon o cenzuri. Kolega, to malo drugačije shvaća. Po njegovom recimo, sigurno bi bila zabrana informiranja recimo malverzacijama "Koninga" i sličnih stvari tamo, a hvala Bogu mi smo to istražili dok još zakona nije bilo. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu